Državni zbor bo glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 2., 4., 5. 6. in 3. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Dokler uredijo predlagam, da gremo naprej. Prosim za malo tišine. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici v okviru nujnega postopka. Ker v drugi obravnavi matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. Ne dela? Prekinitev. Dela ali ne dela?

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predlolga zakona o dolgotrajni oskrbi v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 9. 12. 2021, ki je objavljen na E-klopi.

Nikjer to v zakonu ni jasneje napisano kot v njegovem 3. členu, ki izbriše pomen tega kar naj bi bila javna mreža. V 3. členu je namreč opredeljeno, da bodo do sredstev iz naslova dolgotrajne oskrbe upravičeni prav vsi možni izvajalci. Govorimo o raznoraznih samostojnih podjetnikih, govorimo o tujih korporacijah. Vse to je pa v zakonu o dolgotrajni oskrbi v resnici ena velika javna mreža, ki naj se napaja iz javnega denarja, torej javno mrežo zakon širit na tak način, da zajema vse, prav vse, briše razliko med dejansko javnimi inštitucijami in zasebnimi. Zakaj? Ja, seveda zato, da bodo prav vse biznis operacije lahko dostopale do našega javnega skupnega denarja. Med drugim je to problem tudi zaradi dejstva višine oskrbnin. V povprečju so višine oskrbnin v zasebnih koncesionarskih domovih skoraj za eno tretjino višje kot v javnih domovih. Zakaj? Ker oskrbovanci in njihove družine v javnih domovih plačujejo zgolj storitev oskrbe, med tem ko v zasebnih koncsionarskih domovih plačujejo še dobiček oziroma nase prevzemajo strošek investicije zgolj zato, da bo nek zasebni lastnik d.o.o. tuja korporacija iz naslova njihove stiske in potrebe po oskrbi na stara leta lahko še dodatno zaslužil. Namesto, da bi vlada Janeza janše problem visokih oskrbnin in zasebnega izvajanja oskrbe starostnikov prepoznala kot takega, torej kot problem, 76. in odpravila, počne ravno nasprotno. V bodoče si želi še več oskrbe starostnikov prenesti na pleča raznoraznih zasebnikov, med drugimi, znova poudarjam, tudi tujih korporacij, kar je, mimogrede, tudi že mimo zakona na Ministrstvu za delo začela izvajati, samo zato, da bi vzpostavila neko lobistično mrežo zasebnega interesa, na katero bi se kot stranke koalicije lahko še naprej oprle, ne glede na to, kaj pomeni nadaljnja razgradnja javnega skrbstva starostnikov zanje in za njihove družine bodisi z vidika oskrbnin bodisi z vidika delavskih pravic, ki naj se zagotavljajo znotraj skrbstva starejših. Seveda smo / znak za konec razprave/ v Levici vložili amandma, ki črta širitev dolgotrajne oskrbe, ne glede na to, kako zelo slabo je definirana, na vse mogoče oblike zasebne oblike, dobičkonosne oblike, izvajanja te dolgotrajne oskrbe. Upamo, da bo ta amandma užil primerno podporo. Če smo zavezani

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in nepovezanih poslancev k 10. členu. Glasujemo.

25. (Za je glasovalo 44.) (Proti 25.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 65. členu. Glasujemo.

Ker je bil sprejet amandma Poslanske skupine Desus k 33. členu pod številko 1, je postal amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k tem členu pod številko 2 brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 34. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 59. členu. Glasujemo. Navzočih 86 poslank

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC za novi 128.a členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 154. členu pod številko 1. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 153. členu pod številko 2. Če ta amandma ne bo sprejet postane naveden amandma brezpredmeten. Če pa bo ta amandma sprejet, pa postane brezpredmeten amandma Poslanskih skupin Levica in LMŠ k 136. členu pod številko 2. Primož Siter v imenu poslanske, obrazložitev. Hvala lepa za besedo. Ta amandma in sorodni amandma, ki ga predlagamo v Poslanski skupni Levica, kliče k ohranitvi dodatka za pomoč in postrežbo. Trenutno zakon kakršen ga imamo pred sabo, pomeni da določene skupine do dodatka za pomoč in postrežbo ne bodo več upravičene. Dodatek za pomoč in postrežbo je ravno to, dodatek za pomoč in postrežbo tistim, ki pomoč in postrežbo potrebujejo, finančna kompenzacija za to, da si lahko torej privoščijo vsaj približno normalno življenje, normalno funkcioniranje. Vlada je seveda pod pritiskom v arhitekturi tega zakona, pod pritiski civilne javnosti, strokovne javnosti in parlamentarne opozicije svojo dikcijo nekoliko umilila in pripravila neko manjše sito skozi katerega spušča upravičence za dodatek za pomoč in postrežbo, ampak resnica pa leži v tem, da trenutna ureditev ki velja v zakonu, v predlaganem zakonu in ki jo poskušamo s temi amandmaji preprečiti, je dejstvo, da dodatek za pomoč in postrežbo obdrži samo ena manjša skupina ljudi, ki so sicer bili upravičeni, še vseeno 30 tisoč in več tistih, ki ga pa nujno potrebujejo, tem pa se dodatek za pomoč in postrežbo prav tako ukinja. Torej, dodatek za pomoč in postrežbo, spoštovane kolegice in kolegi, mora ostati. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa.

Hvala lepa. 142. člen h kateremu vlagamo ta amandma, je v Zakonu o dolgotrajni oskrbi obrazložen zelo skopo, v eni vrstici zelo veliko tehničnih podatkov na katere člene katerih zakonov se nanaša, pa naj izkoristim to priložnost, da ta vladni manever razložim. Ljudje, ki imajo po sebi zavarovane svoje družinske člane oziroma svoje zakonce, partnerje, starše, bodo po ureditvi v zakonu deležni dodatnega mesečnega stroška 28 evrov. zdaj, najprej je treba razumeti o kakšnih ljudeh oziroma kakšnih družinskih situacijah največkrat govorimo. Govorimo o situacijah kjer je eden od članov družine zaposlen, drugi je zavarovan vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje preko te prve osebe zato, ker sam te socialne varnosti, zdravstvene varnosti nima zagotovljene. Torej, največkrat govorimo o družinah z enim zaposlenim. Predstavljajmo si kakšno mlajšo družino kjer je en zaposlen, drug na službo še čaka, ker ni imel te sreče do zdaj, skratka, teh ljudi dejansko socialnega roba je v Sloveniji v tem trenutku približno 65 tisoč. In Vlada namesto, da bi dolgotrajno oskrbo in njeno financiranje postavila na temelje nekega solidarnostnega prispevka kjer bi prispeval tudi kapital, kjer bi po potrebni prispeval v proračun, je rajši to breme zvalila tudi na pleča torej te skupine družbeno odrinjenih oziroma finančno, materialno najšibkejših. Problem, ki ga v Poslanski skupini prepoznavamo, problem ki ga je prepoznal tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, torej ta operativni del, institucija, ki bo morala izvajati določbe tega zakona na terenu, z amandmajem pa ta člen enostavno oziroma ta odstavek tega, škodljiv odstavek tega člena predlagamo črtanje. V razpravi predvsem danes s strani poslank in poslancev različnih oziroma mislim, da vseh poslanskih skupin prejel neko informacijo odobravanja tega koraka torej črtanje te škodljive določbe za kar se vam v Poslanski skupini Levica zahvaljujemo. Financiranje socialne države mora stati na kapitalu, na pravičnem prispevku kapitala, na pravičnem prispevku proračuna ne pa na plečnih najšibkejših. Hvala lepa.

Zakon o dolgotrajni oskrbi bi moral biti dvozložen zakon. V prvem delu bi moral pokriti oblike oskrbe starejših, ki jih bomo razvijali v bodočnosti. Tu govorimo o gradnji domov za starejše občane, o skrbi na domu, varovanih stanovanjih in vseh drugih oblikah skrbstva starejših vmes. vmes. Potem je pa drugi del zakona, ki pa v temu Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je Vlada prinesla v Državni zbor, manjka. To je pa finančni del, kako bomo mi skrbstvo starejših v bodoče z namenskimi sredstvi financirali. Čeprav je ravno vprašanje financiranje tisti razlog zaradi katerega zakona o dolgotrajni oskrbi že 20 let nimamo, pa se kar paca in vali iz vlade na vlado, je vlada sedaj prinesla in obravnavamo takega, ki teh finančnih virov za financiranje virov dolgotrajne oskrbe preprosto nima. Ampak se je v nadaljevanju obravnave izkazalo, da nekaj finančnih virov pa ta zakon ima. Med drugimi v svojimi členi uvaja v bodočnosti nek nedefiniran prispevek, ki naj ga plačajo ljudje, ampak to umazano delo, Vlada pušča za neko konec razprave/ potem smo pa zgolj nekaj dni nazaj ugotovili, da je notri še dvig prispevka za okoli 27 evrov za tiste zavarovance, ki so zavarovani po svojih družinskih članih. Gre za višji prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje tam kjer gre za družinskega člana zakonca ali starša, ki je zavarovan preko njih. Skratka, precej hinavska akcija, ki se jo je vlada poslužila zato, da dodatno »zacola« 65 tisoč ljudi, za katero verjamem, da je šla tudi mimo večine poslank in poslancev ne glede na to ali sedijo na desni, sredinski ali levi strani Državnega zbora in upam, da bomo sedaj, ko smo to odkrili z združenimi močmi za podporo temu amandmaju popravili in krivičen dvig prispevkov … / Izklop To je 142. člen,

Ker amandma Poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD, Nepovezanih poslancev k 136. členu ni bil sprejet je postal amandma istega predlagatelja k 153. členu pod številko 2, brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih supin Levica, LMŠ k 153. členu pod številko 3. Glasujemo.

Hvala lepa, predsednik. Pri temu amandmaju bomo glasovali proti, predvsem zaradi enega razloga. V Poslanski skupini LMŠ, SD in Nepovezani poslanci smo vložili dva amandmaja k temu istemu členu, kjer v bistvu dajemo zelo jasno priložnost in možnost tej vladi, da popravi svojo napako, če res misli iskreno o dolgotrajni oskrb, potem seveda naj to omogoči mnogo prej in ne šele leta 2025 oziroma v enem delu, se pravi kar se tiče institucij šele leta 2024. Namreč, za kaj gre? Gre za to, da v bistvu s temi amandmaji prekimamo roke bistveno prej. V nadaljevanju z drugim amandmajem pa zavezujemo seveda vsakokratno vlado, tista, ki bo, da seveda pripravi zakon, ki bo urejal finančni del, o katerem ta vlada sicer razlaga, da bo od nekje prišlo in da bo to nekdo uredil, do leta 2023. Kar pomeni, da je v enem letu po sprejetju tega zakona dovolj časa, da se pripravi tudi vse potrebno za finančna izhodišča. Kar pomeni, z drugimi besedami, ne moremo računati na demografski sklad, ki bo šele ne vem kdaj, ne moremo računati večno samo na proračun in kar je najbolj pomembno, ljudem moramo po pravici povedati koliko bo to stalo in kdo bo to plačal in predvsem na kakšen način se bo to izračunavalo. Sedaj, ali je to prav ali ne, jaz mislim, da če koalicija misli iskreno, potem naj ne prodaja samo besed, ampak naj iskreno podpre naša dva amandmaja in se svojemu amandmaju odreče. Kajti, ta bo seveda v nasprotnem primeru povozil. Seveda videli pa bomo sedaj ali misli resno ali ne ali bomo prodajali samo besede, predvsem koalicija. Torej, če smo za res iskreno dolgotrajno oskrbo, tako na institucijah kot na denarnem prejemku in potem za samega družinskega člana in pa

sta postala amandmaja Poslanskih skupin LMŠ, SD in Nepovezanih poslancev k temu členu pod številko 2 in 3 brezpredmetna. Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora predlog zakona neusklajen.

Ugotavljam, da nismo sklepčni. Še enkrat glasujemo.

Hvala, predsednik. Jaz bi prosil še za 15 minut prekinitve pred odločanjem za posvet v poslanski skupini. Okej, jaz vam bom dal 15 minut. Bi vas pa opozoril na to, da potem kakšnih obrazložitev glasu ni več, ker smo pri tretjem glasovanju. Torej nadaljujemo 17.56.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda – s tretjo obravnavo Predloga zakona o urejanju prostora, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 9. 12. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 343. členu. Glasujemo. Navzočih

Ker je predlog zakona zaradi sprejetega amandmaja v drugi obravnavi na seji matičnega delovnega telesa neusklajen, je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 6. členu, ki je objavljen a e-klopi. O uskladitvenem amandmaju dajem besedo predstavniku Vlade.

Uskladitveni amandma k 66. členu je potreben zaradi sprejetega amandmaja k 64. členu predloga zakona na Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za infrastrukturo, okolje in prostor v sklopu druge obravnave Predloga zakona o urejanju prostora zaradi česar je prišlo do notranje neusklajenosti določb predloga zakona. Sprejetje tega amandmaja je povzročilo prestrukturiranje in posledično preštevilčenje odstavkov 64. člena zaradi katerega je treba v 66. členu popraviti sklic na pravi odstavek 64. člena. Hvala. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Bojanu Purgu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje in prostor. Prosim, če se izklopite. Želite besedo poslanke in poslanci? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Ker nihče ne želi razpravljati, zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o uskladitvenem amandmaju. Glasujemo. Navzočih

proti 12. (Za je glasovalo 44.) (Proti 12.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega reda – s tretjo obravnavo predloga Gradbenega zakona, v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi preda vloženih amandmajev z dne 9. 12. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 165. členu. 84.

Ker je predlog zakona zaradi sprejetega amandmaja v drugi obravnavi neusklajen, je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 91. členu, ki je objavljen na E-klopi. Želi besedo predstavnik Vlade? (Da.) Gospod Purg, imate besedo. BOJAN PURG: Hvala za besedo. Vlada predlaga uskladitveni amandma zaradi notranje neusklajenosti zakona v 91. členu. Zaradi sprejetega amandmaja k 5. členu, ki ga je Državni zbor sprejel v sklopu druge obravanve na 27. redni seji Državnega zbora je treba odpraviti notranjo neusklajenost zakona. Nova ureditev namreč določa,da ob nepopolni prijavi začetka granje ukrepa gradbeni inšpektor in bi bilo sklicevanje na izjemo povezano z zagotavljanjem plačila komunalnega prispevka napačno, saj je gradbeni inšpektor zavezan ugotoviti, da prijava začetka gradnje ni bila podana. Ohranitev zapisa bi obenem pomenil, da ugotavljanje plačila zaradi sprejetega amandmaja izvaja gradbeni inšpektor, istočasno pa bi obstajala določba, ki občinskemu inšpektorju nalaga, da tudi on ugotavlja isto dejstvo. Ker dva organa v isti stvari ne smega odločati v ločenih postopkih je treba to anomalijo odpraviti. Hvala. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Glasujemo. Se opravičujem, želi še kdo razpravljati o uskladitvenem amandmaju? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Zaljučujem razpravo. Glasujemo.

Bomo še enkrat ponovili, nekaj ni bilo v redu. Glasujemo.

Zelo veliko je razlogov zakaj bomo v Levici nasprotovali temu zakonu. To smo povedali že na vseh dosedanjih obravnavah, predvsem ta zakon je popolnoma kontaminiran. Prvo je to, da so oursursali na MOP-u, da so prestistematizirali kompletno pravno službo, ki bi se s tem zakonom morala ukvarjati, pa ustvarjanje nekega navideznega konflikta me arhitetkti in inženirji. Potem se je pokazalo, da je v tem zakonu cel kup podtaknjencev. Na mizo smo dobili nek amandma k 66. členu, ki bi spet sprožil privatizacijo voda, pa smo ga ubranili. 7 ur smo se trudili od 8 ur seje, da smo to ustavili. Potem ta predlog zakona spet onemogoča sodelovanje v postopkih izdaje gradbenih dovoljenj civilni družbi, nevladnikom in praktično kljub temu, da je minister obljubil, da bo to črtal se je potem z visokimi taksami zadržal zadržal ta odvračilni učinek pritožb. Potem tukaj gre tudi za sporne legalizacije črnih gradenj, ki so pisane očitno na kožo točno določenim posameznikom, pa pravna pisarna, ki je ta zakon sestavljala, ki tudi slučajno zastopa te iste posameznike, nižanje pravne varnosti za investitorje v primeru nakupa nelegalnih objektov. Skratka, lahko bi naštevala še in še, pa mislim, da ni prav, da se znova in znova ponavljamo. Ta zakon je slab. Ta zakon je nepotreben. Samo dve leti po uveljavitvi prejšnjega, ki so ga usklajevali deležniki kar več kot 10 let, prihaja na mizo spet zakon. Lahko bi spremenili mogoče 2 člena, ki nista ustrezala, ampak ne, več kot 500 strani nekega zakona v neki pravniški latovščini,

Dober večer v imenu Nepovezanih poslancev. Ta zakonska obljuba, da bodo gradbena dovoljenja izdajana v 30-ih dneh, je čista pravljica. Prav tako te legalizacije, o katerih govori in namerava izpeljati zakon in seveda ministrova ekipa, ministrova ekipa, pa sodi med basni, in sicer z duhom korupcije, ki komaj čaka, da uide iz te steklenice. Ta zakon »izrinja« arhitekturno stroko, na dolgi rok ogroža tudi kvaliteto bodočih posegov v prostor, kvaliteto naše arhitekture. In pravzaprav grobo tepta sloves sodobne slovenske arhitekture, ki več ne bo tak kot je bil nekoč. Minister enostavno ne razume vloge posameznih strok pri projektiranju. Ker bo vodja projekta lahko predstavnik katerekoli stroke in ne v projektu prevladujoče stroke, mi sumimo, da so bile predlagane rešitve pisane na kožo posameznim inženirskim birojem. Mediji že napovedujejo, da če bo zakon sprejet, bo en poslanec med nami svojo črno gradnjo končno legaliziral. Zvestoba se nagrajuje na nagrajencu prirejene načine. Mi menimo, da so predlagane rešitve obremenjene s koruptivnimi tveganji in zato kompromitirane do točke, ko bi moralo ministrstvo sporne odločbe umakniti iz zakona. Zato bomo nepovezani poslanci glasovali proti - zaradi uvajanja neenakopravnosti strok, zaradi diskriminacije arhitektov in zaradi škodljivega izvajanja legalizacij vsepovprek ne glede na posledice, katere taki nelegalni objekti puščajo v prostoru. Če bo ta zakon sprejet, utegne biti naša recentna arhitekturna dediščina zanamcem le nevredna sled v prostoru, Plečniku, Ravnikarju in vsem živečim arhitektom navkljub. In seveda zapis o kratkem obdobju enega nezaslišano požrešnega ministrovanja.

Legalizirana korupcija je ta zakon. Tako, da bom absolutno, in sramota je to, vi se kar smejte, ki legalizirate to korupcijo, da se prav vsi vidimo, kaj se dogaja, saj nismo neumni, jaz se pod kaj takega nikakor nebi podpisala. Misim, to je proti vsem mojim načelom v življenju. Tako, da bom absolutno glasovala proti. Hvala. PREDSEDNIK

Nadaljujemo s prekinjeno3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi, v okviru nujnega postopka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, tj. z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 9. 12. 2021, st ega prejeli na e-klop. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k 2. členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 11. členu. Če ta amandma je bo sprejet, je amandma istega predlagatelja k 11. členu brezpredmeten. Glasujemo.

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 15. členu. Če ta amandma ne bo sprejet je amandma istega predlagatelja k 15. členu brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica in SAB k 7. členu. Glasujemo.

Ker amandma Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB k 5. členu ni bil sprejet je postal amandma istega predlagatelja k 15. členu brezpredmeten. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandmaji niso bili sprejeti prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil, zaradi amandmajem sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Obrazložitev glasu v imenu poslanske, Miha Kordiš. MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, predsedujoči. Vladna novela Zakona o zdravniški službi sama za sebe pravi, da bo nekoliko okrepila naš zdravstveni sistem z dodatnim kadrovskim prilivom bodisi na način, da se študentje medicine lahko hitreje vključujejo v praktično izvajanje dejavnosti bodisi na način, da bo olajšala postopke pridobivanja zdravniškega kadra iz tujine žal nič od tega ne drži. Znova imamo opravka kot že toliko krat po Vlado Janeza Janše s tipičnim lobističnim zakonom. Le, da ta zakon je napisal po meri betonskih hrušk, ki bi zagradile rečne bregove ali farmacevtskih korporacij, ki bi si podredile vele preskrbo z zdravili pač pa po meni zdravniško zavarovalniškega lobija. Prva stvar, ki jo ta zakon počne je, da krepi vlogo zdravniške organizacije in nanjo prenaša dodatna pooblastila. Govorimo o tem strokovnem izpitu govorimo o možnosti zdravniške zbornice, da bo preverjala jezikovne kompetence zdravnikov menda zato, ker Zdravniška zbornica bolje pozna terminologijo in bi po novem lahko izdajala potrdila o znanju jezika. Kaj se zgodi, če Zdravniški zbornici namenimo še več pooblastil kot jih v tem trenutku ima smo lahko v preteklosti že videli. Zdravniška zbornica je bila tista, ki je v rokah držala škarje in platno specializaciji in kaj se je zgodilo? Ker zbornica že kar dolgo časa ne deluje več kot strokovno združenje, ampak kot izpostava zdravniško zavarovalniškega lobija, ker je to inštitucijo ugrabila tista mala kasta privilegiranih zdravnikov znotraj našega zdravstvenega zdravstvenega sistema se specializacije niso razpisovale po potrebah šolajočega se zdravniškega kadra kaj šele po potrebah pacientov in javnega zdravstva, ampak na način, da se je zavarovalo privilegirane pozicije določenih profilov znotraj znotraj zdravništva, za to da je nekaj posameznikov torej ta / nerazumljivo/ privilegiranih zdravnikov za talca vzela celo državo, paciente in celotni javno zdravstveni sistem, iz katerega že kar nekaj časa izsiljuje za še več privilegije za še več moči žrtve pa smo vsi ostali v tej državi, ki zdravstveno oskrbo potrebujemo. Še nadaljnjo poglabljanje pooblastil, ki jih Zdravniška zbornica ima zagotovo ni del rešitve, ampak del problema. To je prvi razlog zakaj bomo v Levici glasovali proti temu zakonu. Drugi razlog se pa skriva v tem, da zakon širi nabor izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki lahko pridobijo pooblastilo Ministrstva za izvajanje pripravništva sekundariata in specializacij na zasebnike torej še eden korak, da si ravno drobnejši kot kakšen v preteklih letih v smeri privatizacije našega javnega

Hvala